Моля, режим на регистрация.

обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-3, внесен от Министерския съвет на 22 януари 2019 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 30 януари 2019 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-3,

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) изискванията на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт. Една от основните промени в посочената директива е свързана с издаването на Единен сертификат за безопасност на железопътни предприятия, вместо сегашната система от две части – част А, издавана в държавата членка, в която железопътното предприятие е било установено за първи път, и част Б, издавана във всяка държава членка, в която железопътното предприятие възнамерява да извършва дейност. Предвидено е Единният сертификат за безопасност на железопътни предприятия, които ще оперират в една или повече държави – членки на Европейския съюз, да се издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (АЖТЕС). За целта АЖТЕС и националният орган по безопасността от всяка държава членка сключват споразумение за сътрудничество. Единният сертификат за безопасност на железопътно предприятие, което ще оперира само в една държава – членка на Европейския съюз, може да бъден издаван от националния орган по безопасността на тази държава. Прецизират се и основните функции на националния орган по безопасността, които включват и функциите за надзор за спазване от страна на управителя на железопътната инфраструктура и от железопътните предприятия на задължението им да прилагат непрекъснато системата за управление на безопасността, както и задължението на лицата, отговорни за поддържането на превозните средства, да прилагат непрекъснато системата за управление на поддържането.

свързани с издаването на разрешение за пускане на пазара на железопътно превозно средство и разрешение за типове превозни средства и процедура за съставяне на ЕО декларация за проверка, необходима за пускането на пазара на превозни средства и въвеждането в експлоатация на структурните подсистеми, които съставят железопътната система на Европейския съюз.

2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура.

Господин Занчев подчерта, че общата цел на Директива (ЕС) 2016/2370 е по-нататъшното укрепване на управлението на железопътната инфраструктура, като по този начин ще бъде повишена конкурентоспособността на железопътния транспорт по отношение на другите видове транспорт и бъдещото развитие на Единното европейско железопътно пространство. В Законопроекта са разписани текстове, с които се дават права на железопътните превозвачи на достъп при справедливи, недискриминационни и прозрачни условия до железопътната инфраструктура и до обслужващите съоръжения за извършване на всички видове железопътни услуги за превоз на пътници и товари. По отношение извършването на превоз на пътници железопътните превозвачи ще имат право да превозват пътници между железопътни гари, разположени в държави – членки на Европейския съюз, включително между железопътни гари, разположени на територията на Република България. Това право може да бъде ограничено за превоза на пътници между железопътни гари, разположени на територията на Република България, включително по алтернативен маршрут, когато такъв превоз вече се извършва въз основа на договор за обществена превозна услуга и може да доведе до нарушаване на икономическото равновесие на сключения договор. Ограничаването на правото на достъп се извършва с решение на изпълнителния директор на Изпълнителна „Железопътна администрация“, като оценката на икономическото равновесие ще се извършва при условията и по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1795 на Комисията от 20 ноември 2018 г. за установяване на процедура и критерии за извършването на оценка на икономическото равновесие. В Законопроекта е предвидено и допълване на санкционния режим при нарушения на законодателството по отношение на несправедливо или дискриминационно третиране на железопътни предприятия от управител на инфраструктура, оператор на обслужващо съоръжение или друго железопътно предприятие, както и непредоставяне на информация, с което се възпрепятства изпълнението на контролните и регулаторни функции на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ като регулаторен орган и като национален орган по безопасността в железопътния транспорт. Предвидени са изменения в административнонаказателните разпоредби на Закона във връзка с изпълнение на Решение № 69 на Министерския съвет от 5 февруари 2018 г. за одобряване на Доклад от заседание на Междуведомствената работна група по проблемна област „Независимост на съдебната система и корупцията“. Чрез отмяна на чл. 118а от Закона за железопътния транспорт се намалява броят на органите с еднакви контролни правомощия, компетентни да контролират идентични обществени отношения. С друга част от предлаганите промени се намалява диапазонът между минималния и максималния размер на глобите. Въвежда се санкция при повторно или при системно нарушение на Закона за железопътния транспорт или подзаконовата нормативна уредба. В хода на дебатите по Законопроекта взеха участие народните представители Халил Летифов, Станислав Иванов, Димитър Данчев и Лало Кирилов. Беше дискутиран въпросът с либерализацията на пазара на железопътни услуги в България, както и отражението ѝ върху „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД след 2024 г., когато изтича договорът за обществени услуги на превозвача с държавата. От страна на представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе пояснено, че Директивата предоставя възможност на превозвачите да извършват превоз на пътници не само в международно съобщение, но и вътрешни превози в дадена железопътна мрежа. Бе обърнато внимание и на факта, че в България се извършват пътнически превози с железопътен транспорт единствено по договора за обществените услуги, който се сключва между държавата и спечелилия конкурса – „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.

в Регламент ЕС 2016/2338, касаещ отварянето на пазара на пътнически услуги, са определени клаузи, в които всяка държава членка може да ограничи това възлагане на обществената услуга. И по-точно за държави членки, в които максималният годишен обем на пазара е по-малко от 23 милиона влак-километра и които разполагат само с един компетентен орган на национално равнище и с една обществена поръчка за услуги, обхващаща цялата мрежа, компетентният орган може да възложи пряко обществена поръчка за услуги. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа „за“ и 6 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, „ДОКЛАД на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-3, внесен от Министерския съвет на 22 януари 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 6 февруари 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-3, внесен от Министерския съвет на 22 януари 2019 г. Законопроектът беше представен от господин Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В заседанието участваха също и господин Веселин Василев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Мария Калева – началник на отдел в дирекция „Правна“ към същото министерство. Основната цел, която си поставя Законопроектът, е привеждането на Закона за железопътния транспорт в съответствие с изискванията на европейското законодателство, като в него се предвиждат редица промени. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове съобразно своята сфера на дейност разгледа тези от тях, които предвиждат транспонирането на изискванията на приложимото законодателство на Европейския съюз, приети с Четвъртия железопътен пакет през 2016 г. Вносителите посочват, че Четвъртият законодателен пакет в областта на железопътния транспорт съдържа важни промени, предназначени да доизградят и да подобрят функционирането на единното европейско железопътно пространство. Пакетът включва пет нормативни акта, разделени в два „стълба“: „Технически стълб“ и „Пазарен (политически) стълб“.

за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура. Това следва да допринесе за разширяването на обхвата на Единното европейско железопътно пространство, така че той да се прилага и за вътрешните железопътни пазари, и реформирането на управлението на управителите на инфраструктура с цел да се осигури равен достъп до железопътна инфраструктура. Предвижда се и транспониране на част от Директива (ЕС) 2016/798, на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г., относно безопасността на железопътния транспорт. Това следва да допринесе за подобрен достъп до пазара на железопътни услуги чрез установяване на обща регулаторна рамка за безопасност на железопътния транспорт, хармонизиране на правилата за безопасност, издаването на сертификати за безопасност на железопътните предприятия, задачите и ролите на националните органи по безопасността. Посредством привеждане в националното законодателство на част от Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз, ще се допринесе за рационализиране на процедурите за издаване на разрешение за пускане на пазара или за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система. Целта е да се допринесе за приключване на изграждането на и намаляване на разходите и продължителността на процедурите за издаване на разрешения. Според направената оценка на въздействието на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт изготвено становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет, съществуващите разпоредби в Закона за железопътния транспорт са в противоречие с постановките в Директива 2016/798/ЕС за безопасност и на Директива 2016/797/ЕС за оперативна съвместимост и не следва да се прилагат след изтичане на срока за транспониране. Като основен недостатък на националната уредба може да бъдат посочени разликите в разпоредбите, които не могат да се решат в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа или чрез въвеждане на нови технологични възможности. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Кристиан Вигенин – председател на КЕВКЕФ, и Петър Петров – заместник-председател на КЕВКЕФ. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 5 гласа „за“ на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-3, внесен от Министерския съвет на 22 януари 2019 г.“ Благодаря за вниманието.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Формално погледнато, с този законопроект ние транспонираме три евродирективи и два регламента в нашето законодателство на пръв поглед поредни директиви, които трябва да приложим в България. Голямото предизвикателство в случая е, че с тези промени ние либерализираме вътрешния железопътен пътнически пазар в България за външни, в случая европейски жп превозвачи. Тоест ние даваме пълна свобода за жп каботажа в България. Тук въпросът е по какъв начин ние гарантираме и отстояваме нашия национален интерес, по какъв начин защитаваме нашия национален превозвач – БДЖ „Пътнически превози“. Само за информация чуждите превозвачи ще дойдат тук с нови влакове и нови пътнически вагони, нови мотрисни влакове, в същото време БДЖ се отказа от процедурата за закупуване на нови мотриси, тъй като тя беше компрометирана, и се ориентира към взимането под наем, придобиването на амортизиран, тоест употребяван вече жп състав. Ясно е на всички от гледна точка на конкуренцията кой ще бъде поставен в по-добри условия. Дори не коментирам факта, че тези външни, чужди превозвачи, било то европейски, ще претендират за най-доходоносните отсечки, например Пловдив – София, и за БДЖ отново ще останат най-губещите отсечки. От Министерството на транспорта и от Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ се опитаха да ни успокоят, че има клаузи в Законопроекта, които позволяват на държавата, разбирайте на Железопътната администрация, да въведе ограничения или дори да откаже достъп, тъй като, от една страна, влакокилометрите в България са около 20 милиона, а регламентът позволява, когато са до 23 милиона и когато има един орган, който издава лиценз, да се налагат ограничения. Отделно, че до 2024 г. БДЖ има договор с държавата за изпълнение на тази задължителна обществена услуга и дотогава няма какво да се притесняваме. Само че 2024 г. е след няколко години, а от друга страна това, че ние имаме едно право не значи, че ще го приложим. Ярък пример за това е летище София. Ние имаме право да го оперираме като наше държавно предприятие – държавно летище, което е на печалба, ще продължи да бъде на печалба и през следващите години ще си увеличава и пътниците, и приходите. Ние нямаме задължение да го даваме на концесия, но го правим. Ето това е големият проблем и с пътническите жп превози в България. Когато дойде време, когато мине 2024 г., няма гаранция, че държавата наистина ще ограничи или ще откаже достъпа на тези превозвачи до наша територия. Защото тогава те могат да имат претенции за това, че се ограничава конкуренцията. Могат да заведат дела, че свободният пазар е нарушен, включително могат да претендират за държавна субсидия, както претендира и БДЖ. Още нещо, което следва да покаже как големите в Европейския съюз защитават своите интереси, въпреки че нарушават основни принципи, постулати на европейската общност, а то е свободно движение на хора, капитали и стоки. стоки. Европа иска от нас да приемем либерализацията на пътническия жп транспорт в България. Едновременно с това обаче иска да приемем пакета „Мобилност 1“, тоест плана „Макрон“, който ограничава нашите международни автомобили и автомобилни превозвачи на тяхна територия. Казано по-просто: „Вие си отворете пазара за нашите жп превозвачи, но в същото време ние затваряме нашия пазар за Вашите камиони, тирове и шофьори.” Ако трябва да приложим плана „Макрон“ тук, на наша територия за жп превозите, то след всеки три седмици опериране на чужди влакове ние трябва да ги караме да се прибират за почивка една седмица в Германия или във Франция.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, ние ще подкрепим Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт по няколко причини. Както спомена колегата преди мен, привеждаме три директиви и два регламента. Ако тук ние сме имали съмнения или притеснения по отношение на тези документи, трябвало е да реагираме някъде към 2016 г. като държава и институции и да участваме в изграждането на тези документи, за да се отразят тогава нашите притеснения. Но това не е направено, в момента те са закон, ние трябва да ги приемем. Друг е въпросът какви са механизмите и друг е въпросът за мястото и ролята на държавата и на институциите да защитят националния превозвач и националния интерес. случая какъв е националният интерес на държавата и какъв е интересът на националния превозвач – пътнически, железопътен, са доста различни неща. Защо? Дори и тези линии, които бяха споменати скоростните, транснационалните, както се водят, дори и те са губещи. Субсидията годишно е в размер на стотици милиони за БДЖ „Пътнически превози“. Тук въпросът е: идвайки и чужд превозвач при отварянето на пазара, което не е забранено, той и сега има тази възможност. Както виждаме, международни влакове минават през България. Малко или много те извършват и каботажен превоз на територията на нашата страна. на нашата страна. Разликата е съществена, защото ние на тях не заплащаме субсидия за превоз на пътници, но заплащаме на националния превозвач, който, да припомним, е спечелил обществена поръчка Закона за извършване на обществена услуга и той има такъв договор до 2024 г. Имайки предвид, че всички железопътни линии за превоз на пътници са губещи, държавата на база на този договор финансира, дофинансира БДЖ „Пътнически превози“. Това ще се случи с друг оператор, само ако той спечели такава поръчка и извършва Тук трябва да дадем гаранции и категорично да се отговори така, както е записано в Регламента за недискриминационни условия. Не допускам, че държавата ще позволи на един външен превозвач да дойде да извършва само удобните му на него линии и и схеми, а останалите ще останат, за да субсидира държавата повече по-губещи линии. Тук говорим единствено и само за ролята на държавата и за нейното адекватно отношение към този въпрос. Иначе смятам, че в този регламент и в предложения законопроект механизми и инструменти да бъде защитен националният интерес с това, което е записано за недискриминационни условия, е възможно. От друга страна, относно либерализирането на пазара къде е разликата между Мобилния пакет или плана „Макрон“? Нашите превозвачи са превзели Централна и Западна Европа, защото са се развили, те са конкурентоспособни. Реално те бият останалите превозвачи на пазарен принцип, а не със законодателни промени или регламенти, но тук ние това с „Пътнически превози“ не можем да направим. По-същественият въпрос, тъй като дебатът отива в тази посока, е, че получихме някакво уверение от новото ръководство на БДЖ, че ще се търси вариант, с който да се решат всички проблеми с ремонтите, всички проблеми с персонала, всички проблеми с транспортната схема и всички проблеми с недокомплекта на подвижния състав и на служители и експерти в БДЖ. Това е по-същественият проблем.

така че тя да стане привлекателна, или няма да успеем? Това е въпросът и аз искрено се надявам дебатът да върви в тази посока. Иначе съмнението за ролята на държавата и как те ще успеят да защитят националния интерес и да развият БДЖ е много съществен въпрос и ние дължим този отговор.

Съгласно този регламент се дава право на българското правителство пряко да възложи обществената услуга на фирма, която правителството прецени. Към момента тази фирма е БДЖ и ще продължи да бъде, защото съгласно този регламент, когато са под 23 млн. км, имаме право да възлагаме директно такива услуги. услуги. В България се изминават около 20 млн. км, попадаме в хипотезата на Регламента за пряко възлагане и по този начин гарантираме, че услугата ще се изпълнява от Българските държавни железници.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов! Съгласен съм със забележката, която направихте, но да се върнем отново на темата и на дебата за БДЖ, че докато говорим, че всичко е наред, всъщност там проблемите са са огромни. Ние трябва да водим дебат по същество – да намираме къде са слабите страни, къде отсъства държавата и институциите там и как може да решим този въпрос. Всички ние дължим този отговор, особено управляващите, господин Иванов. Благодаря Ви. Заявено е изказване от господин Вълков. Заповядайте, имате думата. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Законопроектът за изменение и допълнение

съвместимост на железопътната система и с безопасността на движението. Няма да се спирам на тях. Ще се спра основно на пазарния стълб или върху Директива 2016/2370, свързана с изменението на отварянето на пазара за вътрешните услуги за жп превозите, както и с Регламент 2338, свързан със същите услуги.

смятам, че народните представители трябва да бъдат най-точно информирани, за да могат да вземат правилното решение. То е следното – какво е към момента състоянието? И към момента нашият пазар е либерализиран. Искам правилно да ме чуете! Той е либерализиран, и то не сега, а през 2009 г. И към момента фирмите, преминаващи през нашата страна и притежаващи сертификат А,

в този законопроект за изменение и допълнение, просто се увеличават техните правомощия, тоест разширява се либерализацията. До 2024 г., както казаха колегите преди мен, не може да дойде никакъв друг превозвач, тъй като има сключен договор

Какво може да стане след 2024 г.? Трябва да се играе или нова поръчка, или държавата има право, както казаха колеги, да бъде възложена тази услуга. За да не се спекулира, точно в Регламент 2338, стр. 28, член 4а е записано, че националното право не забранява това компетентният орган може да реши да възложи пряко обществената поръчка за обществени услуги за пътническите превози на железопътния транспорт: в буква когато счита, че прякото възлагане е оправдано поради съответните структурни и географски характеристики на въпросния пазар и мрежа, и по-конкретно размер, характеристика на търсенето, сложност на мрежата, техническа и географска изолираност на услугите и така За пояснение: държави членки, в които на 24 декември 2017 г. – който е минал максималния годишен обем на пазара и е по-малко от 23 млн. влак/км, а както стана ясно, в България имаме около 20 млн. влак/км, и когато разполагат само с един компетентен орган на национално равнище – това е Министерството на транспорта, и с една обществена поръчка за услуги, която обхваща цялата мрежа, се счита, че изпълнява условията в подточка „а“. Тоест държавата напълно може да защити както пазара, така и нашия превозвач. Смятам, че всичко друго е спекулация. Както каза и господин Летифов, не може да дойде друг превозвач и да получава дотации от държавата или да бъде субсидиран. Това към момента и до 2024 г. е Български държавни железници, а след това държавата има право да възложи услугата. Така че смятам, че нашият пазар е достатъчно добре защитен и

Има ли други изказвания? Няма. Пристъпваме към гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт,

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-76, внесен от Цвета Вълчева Караянчева и група народни представители на 24 октомври

Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията. Гласували

Престъплението е извършено „в условията на домашно насилие“, ако е предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство или лице,

настоящия ЗИД на Наказателния кодекс. Това понятие, както всички колеги виждат, се отнася за престъпленията, които сме посочили в § 1, § 2,

в Проекта, който беше обсъждан за първо четене, бяхме направили предложение за два нови състава: единият за състав на психическото насилие, а вторият – по отношение на преследването. След сериозен и задълбочен дебат в работната група, която заседава два пъти, обсъдихме мястото на един нов състав по отношение на психическото насилие. По тази причина взехме решение, като законодателна тактика и като правно решение, психическото насилие да влезе в дефиницията на квалифициращия състав в условията на домашно насилие. По този начин решихме и другия проблем, който дълго обсъждахме, какво е понятието за нуждите на Наказателния кодекс за домашно насилие дефиницията в Закона за защита от домашното насилие, или ще създадем ново определение, което да е за нуждите на наказателното право? Виждате, че в § 1 преди малко гласувахме, специално за нуждите на Наказателния кодекс, определение за престъпление, което е извършено в условията на домашно насилие. Съществен компонент в това определение, заедно с физическото и сексуалното насилие, е и психическото насилие. Това исках да обясня с оглед обстоятелството, че това беше резултатът от работата на на работната група, потвърден от гласуването на Комисията на второ четене. Това понятие ще се отнася като квалификация спрямо престъпленията по членове 116, 127, 131,

се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 4: „(4) Ако деянието по ал. 1 е извършено в условията на домашно насилие, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.“

коментираше за тежестта на наказанието, което току-що гласувахме – „наказание от три до десет години“ за лишаване от свобода при условията на домашно насилие. Тоест обръщаше внимание, че наказанието е тежко.

„точки 6 и 8“ се поставя запетая и се добавя „или е извършено в условията на домашно насилие“.“

чл. 144а: „Чл. 144а. (1) Който системно следи другиго и това би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето му, или за живота или здравето на негови ближни, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация. (2) Следене по ал. 1 е всяко поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което може да се изразява в преследване на другото лице, показване на другото лице, че е наблюдавано, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация. (3) Ако деянието е извършено в условията на домашно насилие, наказанието е лишаване от свобода до пет години.“

148а, както и за телесна повреда по чл. 132, 133 и 134, причинена на възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия.“ 2. В ал. 2 думите „За престъпления по чл. 133, чл. 135, ал. 1, 3 и 4, чл. 139 139 – 141“ се заменят със „За телесна повреда по чл. 129, причинена на възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, както и за престъпления по чл. 133,

Господин Кирилов, заповядайте за изказване. ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, взимам думата за изказване, за да направя следното уточнение. В този законопроект, който е изцяло Ваша законодателна инициатива, инициатива на нашата парламентарна група, си поставихме задачата да отразим да отразим законодателни инициативи на опозицията в предходни случаи, които са били приети на първо четене. По тази причина виждате в § 9, че е отнесено предложение по чл. 83, ал. 5 от Правилника на колегата Тодор Байчев, което е във връзка с е във връзка с характера на преследване на престъплението по чл. 129. Това законодателно предложение на опозицията обсъдихме заедно с нашите предложения във връзка с цялостното разпределение на характера и тежестта на деянията. Виждате, че сме го отразили и него в този случай.

Препращам към измененията в Гражданскопроцесуалния кодекс, измененията в Административнопроцесуалния кодекс, две или три предложения за изменения в Наказателния кодекс, които бяха частични, но бяха във връзка с за домашното насилие, която смятам, че би трябвало да обединява всички наши законодателни усилия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Реплики към изказването на господин Кирилов?

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, както господин Кирилов отбеляза правилно, Законопроектът е на госпожа Цвета Караянчева. Приемат се и наши предложения, както е и в настоящия случай – с § 10 нашето предложение по друг Законопроект. Макар и с различни мотиви, целта е една и съща, а именно да бъдат наказвани хората, които извършват престъпление срещу брака, тези, които принуждават някого да встъпи в брак, като употребяват сила, заплашване, злоупотреба с власт и така нататък. Ниското наказание досега създаваше едно чувство за безнаказаност спрямо тези хора. В тази връзка нашето предложение, а и Вашето, госпожо Караянчева, беше да се сложи една долна граница, която да възпира при определяне на наказанието съда, прокуратурата и адвоката на съответния нарушител. В този случай смятаме, че генералната, индивидуална превенция ще може да действа в пълна сила и обем по отношение на нарушителите и да действа възпиращо по отношение на бъдещи такива нарушители. Благодаря Ви.

текстът е резултат от обсъждане на законодателната инициатива с представителите на гражданското общество, които наведоха като проблем уреждането на

отстранява и не изпълнява присъденото за достъп, за лични отношения с детето, в резултат на което детето се отчуждава от единия от родителите си, в голяма част от случаите даже се формира предубеждение спрямо другия родител, уврежда се психическото здраве на детето. По тази причина задълбочено обсъждахме и на двете заседания на работната група предложенията, които постъпиха от гражданските организации. Те предложиха създаване на специален състав във връзка с преодоляване на синдрома на родителското отчуждаване. В резултат на дебати и в резултат на анализ на наказателно-правната доктрина, стигнахме до убеждението, и НПО-тата се съгласиха с това,

Да се предвиди промяна в наказанието на чл. 182, ал. 2, който е състав на неизпълнение на съдебно решение за предоставяне на родителските права. Като анализът показваше, че ако се увеличи наказанието глоба, то би имало по-силен ефект спрямо родителя, който не изпълнява съдебното решение. Затова Комисията одобри и предлага тази промяна. Включително в тази връзка поискахме и получихме, за което благодаря на Прокуратурата на Република сигналите, образуваните разследвания, образуваните дела във връзка със случаите, в които се е преследвало престъпление за неизпълнение на съдебно решение за родителски права. На база на този анализ и на тази информация от Прокуратурата на Република България преценихме и предлагаме да се промени характерът на преследване на това престъпление и да се върне в положението така, както е било до 2010 г. до 2010 г. – то да се преследва по тъжба на пострадалия. Тоест родителят, който е пострадал от неизпълнението на съдебното решение, се приема, че ще има енергията, ще има енергията, ще има настоятелността да поддържа това обвинение в наказателното производство. Това също така би благоприятствало за правилното разпределение на тежестта по доказване между държавното обвинение и, както вече условно използвах израза, „енергията на

Комисията предлага да се създаде нов § 14: „§ 14. Създава се нов чл. 193а: „Чл. 193а. За престъпление по чл. 182, ал. 2 наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия.“

§ 16: „§ 16. (1) Неприключените до влизането в сила на този закон производства по чл. 177 и чл. 190 се довършват по досегашния ред.

Моля, режим на гласуване

Следва изказване на госпожа Цвета Караянчева. Заповядайте. за приемането на тези промени в Наказателния кодекс – изключително важни промени, изключително важно послание към всички онези жени и деца, които са малтретирани вкъщи! Това е един удар срещу домашното насилие и аз се радвам, че благодарение на работата на Правната комисия, благодарение на всички, които участваха в работната група, на всички колеги от всички парламентарни групи, успяхме да постигнем този резултат. Повярвайте ми, това е стъпка в правилната посока и аз съм убедена, че след като постигнахме такова единодушие по един толкова важен закон, пред нас има възможност отново да работим в името на българските граждани единно, да обменяме мнения, да чуваме мненията на гражданските организации и да правим добро законодателство. Още веднъж благодаря за това, което направихме в днешния ден! (Ръкопляскания.) Уважаеми народни представители, следва 30-минутна почивка, след което ще продължим с разисквания по питане от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова, Валентина Найденова и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването относно организацията на трансплантационното лечение в България.